Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Austatud ministrid! Head külalised rõdudel ja kõik, kes te meid jälgite sinise ekraani tagant! Alustame 15. novembri infotundi. Kõigepealt kohaloleku kontroll,

Tänases infotunnis osaleb 22 Riigikogu liiget, puudub 79. Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, justiitsminister Kalle Laanet ja regionaalminister Madis Kallas. Infotunni kord on täpselt samasugune nagu varasematel nädalatel: Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks,

Asume küsimuste juurde. Esimene küsimus on justiitsminister Kalle Laanetile, küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teema on õiguskaitse. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Hea minister ja kaassaarlane Kalle!

raha, mis oli mõeldud Ukraina abistamiseks. Minu poole on pöördunud Oleksandr Tšernov. Tema on see mees, kes andis informatsiooni Slava Ukraini väidetava korruptsiooni kohta.

Aitäh! Mart Maastik, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Hea on kuulda, et mingil moel selle asjaga tegeletakse. Teine pool küsimusest [puudutab] meie endist Riigikogu liiget Johanna-Maria Lehtmet, kes on otseselt selle skandaali keskmes. keskmes. Kas tema puhul on ka teostatud mingisugust ülekuulamist, on toimunud arvuti või telefoni võetus, materjalide kogumine?

Kas Johanna-Maria Lehtmelt on võetud ütlusi ja kas on tehtud arvuti või mingil muul moel võetusi, nii nagu tavaliselt kriminaalasja puhul Aitäh selle küsimuse eest! Ma eelmisele küsimusele vastates natukene markeerisin, et minul kui Eesti Vabariigi justiitsministril ei ole seadusandlikku õigust sekkuda ühessegi kriminaalmenetlusse, konkreetselt toimingutesse. Mulle on väidetud, et avalikud menetlustoimingud, mis on võimalik teha Eesti Vabariigi territooriumil, on Riigiprokuratuuri juhtimisel läbi viidud.

kui tunnistajat ega kahtlustatavat veel üle kuulatud ja tema suhtes menetlustoiminguid läbi viidud, kuna ei ole tervikpilti tõenditest. See on minu isiklik arvamus. Aga veel kord, kuigi ma võib-olla mingil hetkel seda tahaksin, siis seadus seda ei võimalda, ja ühtepidi on see ka hea, et poliitik ei saa sekkuda konkreetsetesse menetlustesse. Aitäh

Johanna-Maria Lehtme. Temalt pole mitte mingeid selgitusi [küsitud]. Me ei räägi kahtlustuse esitamisest. Selleks, et uurimisele kaasa aidata, ka Ukraina poolele kaasa aidata, peaksid sellised toimingud olema tehtud. Kuidas teie justiitsministrina hindate,

Aitäh! Lõpetan esimese küsimuse käsitlemise. Teine küsimus on välisminister Margus Tsahknale, kes on täna ka peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ja teema on Eesti riigi juhtimine. Tanel Kiik, palun! Riigikogu esimees! Austatud välisminister peaministri ülesannetes! Minu mure on tõsine ja tingitud väga mitmest järjestikusest sündmusest. Eesti riik vajab praeguste kriiside ajal, ma ütleksin, tegutsemiskindlat, põhimõttekindlat, ausat ja tegelikult ka laiapindse toetusega valitsust ja valitsusjuhti. Paraku tuleb tõdeda – vähemalt mulle on jäänud selline mulje –, et meil ei ole ühtegi neist eelnimetatutest.

majandusvaldkonnas, rahvastikupoliitika valdkonnas ja haridusvaldkonnas? Kas te jagate peaministri väljaütlemisi õpetajate suunas või teie olete teist meelt? Aitäh, Aitäh, lugupeetud küsija! Küsimus on väga asjakohane. Ma olen ka ise oma väljaütlemistes tõdenud, et meil seisavad kõige suuremad otsused veel ees, mida me peame langetama, ja mitte ainult valitsuse [tasandil], vaid ka siin Riigikogus. Me elame väga keerulisel [ajal]. Mu enda kogemus on aastast 2008–2009, kui oli majanduskriis, aga see oli tingitud ülemaailmsest finantskriisist ja sellele eelnes tegelikult majandusbuum.

Me näeme poliitilist kriisi. Me väga palju omavahel vaidleme ja kakleme, ja see ei käi mitte ainult opositsiooni ja koalitsiooni vahel,

ja selles on ka leevendusi. Näiteks see, mis puudutab meie investeeringuid julgeolekusse. Kaitsekulutused on [3,2%] ja selle nimel me oleme tõstnud Eesti inimeste maksukoormust – tulumaksu ja käibemaksu. Aga samal ajal haigutab riigi eelarvestrateegias alates 2025. aastast väga suur auk, mis ei ole kaetud tuludega ja [mille katmiseks] ei ole lahendusi. Minu enda hinnangul ei ole see ainult 1% SKP‑st, vaid see on tegelikult rohkem.

Seepärast on valitsus Eesti 200 eestvedamisel käivitanud nulleelarve projekti ja ka personaalse riigi menetlused, et me üldse riigina teaksime, milliseid teenuseid me Eesti rahvale osutame. Ma väidan, et me ei tea seda. Meie riik on olnud oma teenuste ehitamisel viimase 30 aasta jooksul nagu sibul, millele on järjest rohkem kihte juurde tekkinud, aga tegelikult ei tea ei riik ega ka inimesed, milliseid teenuseid me lõpuks saame, ehk väga lihtsustatult öeldes, meie maksumaksjad ei tea, mida nad oma raha eest saavad. Nii et need probleemid tuleb lahendada. Aitäh küsimuse

siis miks on vabariigi kodanikud teist meelt, miks kaks kolmandikku Eestimaa inimestest toetab peaminister Kaja Kallase ametist lahkumist? Tegelikkuses me näeme, et koalitsioonierakondade summaarne toetus on 35%, umbes üks kolmandik,

koalitsiooni toetus üldjoontes püsis, loomulikult ta kõikus. Kuidas te hindate, kas praegune valitsus on, võrreldes varasemate valitsustega, äkki olnud ikkagi liiga üleolev,

Mul oli hiljuti au kohtuda ametiühingute keskliiduga, keda, ma saan aru, näiteks kliimaseaduse väljatöötamise protsessi pole üldse kaasatud, olukorras, kus ametiühingud esindavad Eesti töötajaid ja peaksid kindlasti seal sees olema. Nagu ma viitasin enne peaministri väljaütlemistele õpetajate suunas,

Iga aeg on erinev ja praegu ongi väga keeruline aeg kogu Eesti riigi jaoks. Eks iga valitsus annab endast parima. Ma võin kinnitada, ka oma kolleegide nimel, kes minu kõrval istuvad ja kes on valitsuse liikmed, et me olemegi andnud endast parima, tahtes lahendada neid erinevaid kriise.Väga palju auru on läinud ju eelarveteemadele, sest kriiside puhul on vaja ka ressursse, ja need kriisid ei ole mitte täna tekkinud, vaid need on pikaajalised küsimused. Näiteks, kui me räägime haridusest ja õpetajate palkadest, siis siin saalis ei ole vist ühtegi erakonda, kes poleks lubanud juba aastaid, et õpetajate keskmine palk peab tõusma 120%‑ni Eesti keskmisest, aga me ei ole jõudnud selleni mitte ühegi valitsuse ajal. Me proovime seda nüüd pikaajalise kokkuleppega saavutada. Haridusminister Kristina Kallas töötab iga päev selle nimel,

poliitika ja erakondade ülene. Me peame andma haridussektorile mingisuguse kindluse. Tõsiasi on ka see, et riigi eelarvestrateegias, kus haigutab niikuinii üks suur auk lisaks kõigele muule, ei ole neid vahendeid ette nähtud. Seepärast kutsun ka mina üles õpetajate muret mitte ignoreerima. Ma arvan, et õpetajad on üldse ühed kõige lojaalsemad riigiteenistujad, kui me vaatame nende töö tähtsust, ja ükski õpetaja ei tööta ju oma ametikohal mitte raha pärast, vaid sellepärast, et

ainult sellega, et on rasked ajad? Jah, tõesti on rasked ajad, on olnud järjest kriise, aga kriisides peab kiiresti otsustama. Koroonakriisi ajal üht-teist tõestasime. Kui Keskerakond oli juhtiv erakond valitsuses ja Jüri Ratas peaminister, siis said tehtud päris õiged otsused – tagantjärgi hindavad kõik seda nii

hea küsija! Muidugi saab alati paremini teha, ma olen teiega nõus. Ma mäletan väga hästi, et kui me 2016. aastal valitsust kokku panime, siis me

palju õnnestus ja kui palju ei õnnestunud, sellele annab aeg seletust, aga ajad olid tookord ka natukene paremad majanduslikult ja rahanduslikult. Mina ei ole küll see mees, kes ütleb, et kuna raha ei ole, siis midagi teha ei saa.

vaid me oleme lihtsalt jõudnud sellisesse etappi, kus erinevaid teemasid ei ole võimalik enam inimeste eest ära peita. Viimased kolm valitsust alates 2018. aastast on teinud ülekulutusi. Need on faktid. Ma ei süüdista mitte kedagi. Selline on olukord, mis meil laua peal on, ilma igasuguse naljata. Me peame oma eelarvepoliitikale otsa vaatama. See paneb limiidid peale, aga see ei tähenda, et me ei pea teemadega tegelema. Peame! Õpetajate ja hariduse pikaajaline lepe on see, mille Eesti 200 väga selgelt praegu valitsuskoalitsiooni lauale paneb, me peame seda arutama. See ei ole ainult raha küsimine,

tõsta, kuidasmoodi me suudame mõista ettevõtjate muresid, ja mitte ainult loosungite kaudu, vaid ka tõsiselt. Nii et ma ei õigusta mitte kedagi, vaid ütlengi lihtsalt: suur töö on ees ja teeme seda koos.

Aga kolmas küsimus on samuti välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes, küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teema on külmutatud varade konfiskeerimise põhiseaduslikud ning välis- ja kaitsepoliitilised aspektid. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud välisminister peaministri ülesannetes! Vabariigi Valitsus on toonud parlamenti eelnõu, mis kannab pealkirja "Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus", eelnõu 332.

Loomulikult on tegemist tundliku teemaga, sest kes iganes siin mingisuguseid kriitilisi küsimusi esitab või probleemidele osutab, sellele on lihtne panna [külge] silti, justkui ta tegutseks Venemaa huvides. Ma loodan, et me suudame sellist sildistamist vältida, sest tegelikult on meil tegemist tõesti tõsiste probleemidega ja ennekõike põhiseaduse vaatepunktist.

konfiskeerima Vene oligarhide vara, andes neile vastu lihtsalt mingisuguse paberi, mille alusel nad saavad pärast nõuda hüvitist kas Ukrainalt või Venemaalt – või kuidas see mehhanism seal täpselt ette näeb? –, kui Venemaa tunnistab, et ta peab hakkama Ukrainale sõjakahjude eest hüvitisi maksma, ei ole ilmselgelt kooskõlas põhiseaduse §‑s 32 sätestatuga, mille kohaselt, esiteks, on igaühe vara võrdselt kaitstud, ja teiseks, ei tohi võtta ära kelleltki tema vara ilma kohese õiglase hüvitiseta. Ma mõtlesin küsida teie käest: kuidas te olete saatnud siia sellise eelnõu, mille vastuolu põhiseadusega on ju täiesti ilmne? Suur

kes viib läbi agressiooni oma naabri vastu, ja Venemaa on tekitanud kahju Ukrainale. Venemaa varad üle maailma on külmutatud. Ka Eesti riik on seda teinud nii eraldi kui ka koos Euroopa Liiduga.

et meil oleks see võimalus olemas, kuidasmoodi Vene varasid kasutusele võtta, lähtudes just nimelt meie enda põhiseadusest ja eraomandi puutumatuse põhimõttest, mis on seal päris absoluutselt kirja pandud. Ma arvan, et see on üks konservatiivsemaid põhiseaduseid Euroopas üldse. Kui meie suudame selle lahenduse õiguslikult kehtestada, siis kaob juriidiline tõke ära ka teistel riikidel üle maailma, eriti Euroopa Liidus.

teadmine, kõige parem teadmine, lähtudes eksperdiarvamusest, on see, et see ei ole põhiseadusvastane lahendus, aga ta kindlasti on pretsedent, ja pretsedent mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ja Euroopa Liidu õiguses.

olgem ausad, kõik me saame aru, et see ei ole õiglane hüvitis, sellepärast et me ei saa anda paberit, mis kohustaks kolmandaid riike neile mingisugust hüvitist maksma. Me saame ikka otsustada selle üle, kas meie hüvitame või meie ei hüvita, aga me ei saa seda otsustada teiste eest. Nii et ilmselgelt õiglast hüvitist ei ole. Mis mind murelikuks teeb kogu selle asja juures, ongi just see, et samm-sammult austus põhiseaduse vastu taandub. Meil on mingi poliitiline eesmärk, mingi huvi, mida me tahame realiseerida, aga me laseme lahti austusest põhiseaduse vastu, samm-sammult läheme Teine aspekt, mille kohta ma küsiksin teilt kommentaari, on see, et minu meelest on väga ohtlik, kui Eesti teeb seda esimesena, sest me saame ju aru, et sellele järgnevad Venemaa poolt vastumeetmed, sellega me tõmbame enda peale venelaste viha. Tegelikult võib väga vabalt juhtuda ka nii, et meie teeme ära ja mitte keegi järgi ei tule: sakslased ei tule, prantslased ei tule, itaallased ei tule, keegi ei tule, jäämegi üksi. Kas ei oleks mõistlikum tegutseda Euroopa Liidus ühiselt? Teie

ei lähe mitte kuidagimoodi kokku see, kui üks riik agressiooni kaudu hävitab teist riiki ja rahvast, viib läbi genotsiidi, küüditab lapsi. Mis õiglusest me räägime? Need isikud, kelle vara see seadus puudutab, on väga selgelt fikseeritud sanktsioonide kaudu. Me ei hakka suvalisi isikuid nimetama, sellepärast et nad on Venemaaga seotud,

Järgnevalt lisaküsimus. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Loomulikult, Venemaa on agressorriik ja ta peab vastutama nende kuritegude eest ja kompenseerima tekitatud kahjud, selles ei ole vähimatki kahtlust. Sama meelt on Euroopa Liit, G7 ja nii edasi. Aga küsimus on ju selles, et selle seadusega ei panda vastutama mitte Vene

teinud ja ei hakka ka nüüd tegema –, vaid põhiprobleem on selles, et kui me konfiskeerime need külmutatud varad sanktsioonide alla pandud ettevõtetelt ja isikutelt, siis tekib neil otsene nõudeõigus Eesti Vabariigi

kätte maksma, konfiskeerides samamoodi meie ettevõtete, meie inimeste varad. Lääs ei olegi ju tulnud kaasa

Samal ajal on see väga selge juhtum – on antud korraldus oma naaberriiki agressiooni teel rünnata. Lisaks viiakse ellu sõjakuritegusid, inimsusevastaseid kuritegusid ja kõike muud, mida me teame niikuinii. See on üks teema, mida Eesti maailmas eest veab. Me peame moodustama eritribunali

See on väga ebamugav teema, millega väga paljud suured riigid ei taha tegeleda, aga ma küll ei tunne, et me oleme kuidagi Matrossovid, kes hüppavad kuskile dzotile, vaid me veame seda eest ja ma loodan, et me saame sellega hakkama. Peale teist maailmasõda toimus Nürnbergi protsess. Nürnbergi protsessi tulemusena loodigi rahvusvahelise õiguse mõttes liidri kuritegude mõiste selles mõttes, et agressiooni eest saab võtta vastutusele riigijuhte. Kuidas me praegu, 21. sajandil ütleme, et me rahvusvahelise kogukonnana ei suuda seda teha sellepärast, et sellel ei ole juriidilist lahendust? On küll. Samasugune olukord on Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuga.

põhinebki sellel, et Venemaa peab hakkama maksma, sest nendel isikutel tekib nõudeõigus Venemaa vastu. Ma rõhutan üle, mida ma ka oma varasemas vastuses ütlesin, et need ei ole mingid suvalised isikud, need on isikud,

Need juhtumid on jõudnud ka Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja ja on pidanud. Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

Tõnis Lukase küsimus regionaalminister Madis Kallasele ja teema on koolivõrk. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Eesti paatos on olla ühtlaselt tugev ja regionaalselt tasakaalustatud. Kindlasti on üks osa sellest ka kättesaadav haridusvõrk ja koolihariduse võimalused kõigile lastele. See on ka perede puhul esimene tingimus, et nad üldse mingis kohas elaksid. Nii et siin põimuvad hariduspoliitika ja regionaalpoliitika, ja kui ainult rahalised kategooriad

tagada mingigi võrdsus näiteks tagamaalisuse koefitsiendi jagamisel, mis on 2016. aasta tasemel, et toetusfondist neid valdu, kes oma koolivõrgu kohta peavad otsuseid tegema, ka tegelikult rahaliselt

esimesed kuus klassi, ideaalis üheksa klassi piirkonnas on elujõulisuse kriteeriumiks, et selles piirkonnas elu ka tulevikus jätkuks. Ma arvan, et seda võivad kinnitada ka siin saalis lisaks teile istuvad kaks endist regionaalministrit, kes samamoodi on sellele teemale korduvalt tähelepanu juhtinud.Millised

on] suur muudatus, mis vähemalt minu hinnangul on oluline. Külastasin sel nädalavahetusel Eesti kõige läänepoolsemaid koole: tugevat Lümanda põhikooli, kelle inimesi ma ka siin enne nägin, lisaks istusin

toetusmeetme. Olles ise nende maakoolidega väga-väga palju kokku puutunud nii vallavanemana kui ka hiljem ministrina, julgen väita, et see on üks meede, mis võiks aidata kaasa just sellele, et igas Eesti piirkonnas oleks vähemalt kuueklassiline kool tagatud. Ideaalis üheksaklassiline,

Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, härra minister! See, et te olete üle vaadanud, on selgelt ebapiisav. Teine teema, mis te püstitasite, et vastavalt elanikkonna vanusele hakkate raha jagama, näitab

väga oluline. Ma ei tea, et te oleks muutnud näiteks tagamaalisuse koefitsienti, mis on just nimelt hajaasustusega piirkondade elujõu

ebaõnnestus ja nüüd on Pühajärve koolis rohkem õpilasi, kui ennem oli. Lüganuse kooliga samamoodi, nüüd on Lüganuse koolis rohkem õpilasi kui enne. Need on elujõulised koolid, mida püütakse sulgeda rahalistel põhjustel, aga tegelikult lõigatakse sellega elujõulisi näppe. Ma arvan, et ka Metsküla koolil on nüüd, kui nende meetodid ja [muu] on saanud väga palju tähelepanu, juhul kui nad alles jäävad, kõvasti toetust. Mismoodi see väikekoolide toetus tegelikult välja

nii eelmistel valitsustel kui ka võib-olla isegi juba varasematel on see jäänud kuidagi kahe silma vahele ja ei arvesta tegelikku olukorda mitmes Eesti piirkonnas. Aga sellega me tegeleme ja ma loodan, et selle saab juba peagi esitada tutvumiseks ka

kuvandlikku mõju sellele piirkonnale. Ja need näited, mis te tõite, on ilmekad iseloomustamaks seda, et ühe maakooli avatuks jätmine või sulgemine võib käivitada oluliselt suurema ahela, mis on kas negatiivses või positiivses võtmes. Maakoolide meetmest

ühelgi kohalikul omavalitsusel ei tekiks mõtet või ideed, et raha tõttu või mingi muu välise surve tõttu nad peaksid kooli sulgema, kuigi seal on piisav hulk lapsi – mis 20 õpilast on ja see kool võiks seal alles jääda. Iseasi on, jah, see küsimus, et meil on Eestis ka väga palju veel väiksemaid koole, kuidas nendega käituda. Aga praegune

viimastel aastatel. Tulude laekumine ei ole kasvanud nii kiiresti, kui on tulnud kasvatada kulusid, olgu selleks energiakandjate hinna tõus, sellele järgnenud muud hinnatõusud, investeeringute kallinemine,

Kahjuks seda raha seal tõenäoliselt ei ole. Küll on aga riigil CO2raha, mida käsutab Rahandusministeerium. Kas ei võiks sealt just spetsiaalselt seda rohkem toetada? Madis Kallas, palun! Aitäh! Mis puudutab kohalike omavalitsuste võimekust praegu investeeringuid teha ja oma igapäevaste asjade korraldamisega hakkama saada, siis ma olen viimasel ajal

kesksetes kohalikes omavalitsustes. Nad saavad küll seal pearaha, aga neil puudub investeeringukomponendi küsimise võimalus, see saab põhineda ainult vabatahtlikkusel. Ka seda me tahame muuta.

hajaasustusega KOV-ide soov on olnud, et selleks leitaks täiendavad vahendid. See on käinud ka CO2aruteludest läbi. Kuigi CO2rahast päris arvestatav osa läheb kohalike omavalitsuste hoonete rekonstrueerimiseks, siis jah, sellist konkreetset meedet me praegu ei ole suutnud disainida, mis

Aga teema on muidugi endiselt kriitiline. See 8 miljonit, mis tulukamatelt omavalitsustelt vähem tulukatele omavalitsustele ümber jagati, paljuski kogu põldu ei päästa.

ma olen nõus sellega, et Eesti on piisavalt suur ja siin tuleks leida väga palju konkreetseid rätsepaülikonna-lahendusi iga kohaliku omavalitsuse kohta. Seetõttu olen ka mina nõus, et pigem anda kohalikele omavalitsustele rohkem vabadust

Eestil tervikuna saab minna täpselt nii hästi, kui läheb kõige kaugemal tagamaal ükskõik kus Eestimaa nurgas. Ma kutsun üles ükskõik millise piirkonna juhte, kohalike omavalitsuste volikogude liikmeid mõistma seda, et ei saa tekkida olukorda, kus ühel piirkonnal Eestis läheb väga hästi, kasv on väga suur, tehakse väga palju investeeringuid, ehitatakse uusi elamuid, ja samal ajal teistes piirkondades seda teha ei saa. Hästi saab minna igal piirkonnal vaid siis, kui ka tagamaa

puhul koolivõrgu investeeringutega arvestamine. Need on neli muudatust, mille me tahame siia tuua. Järgnevalt Jaak Aab, täpsustav küsimus, palun!

see aasta või ka järgmine aasta lisada tasandusfondi vahendeid, kust siis need, kellele üksikisiku tulumaksust laekub vähem,

Kui lisavahendeid ka järgmisel aastal ette ei nähta ja jätkatakse ümberjagamisega, siis eks see ikka paksu pahandust tekitab siin ja seal. Tegelikult on neid lisavahendeid vaja. Näiteks hooldusreformi rahade

või Tallinna esimene lähiring omab ka väga suuri väljakutseid. Lisaks sellele, et seal on väga suur elanikkonna, just tööealise elanikkonna juurdekasv, kes on praegu peamine

hajaasustusega piirkondadest, ükskõik millisest Eesti nurgast just ennekõike Tallinnasse ja Harjumaale. Me saame kas olukorraga leppida või me teeme selle

raamatukogude võrgu, kultuurimajade võrgustiku ja töötajate ning haldusküsimuste teemal ja juhtimismudeli koha pealt on väga paljud Eesti kohalikud omavalitsused kõik otsused ära teinud. Ja mis on tulemus? Endiselt ei tule oma asjadega kokku, sest tööealisi elanikke üldiselt ju väga palju juurde ei tule. Jah, nad on kulusid kõvasti kokku hoidnud, aga küsimus on selles, kuidas me saaksime maapiirkondadesse või kaugematesse piirkondadesse süstida kindlust ja julgust, ka noortele peredele, et sinna tasub maja ehitada.

Aitäh! Austatud minister! Te ütlesite, et te ei olnud hoolekandereformi esialgsete arutelude juures, aga see ei saa olla kuidagi õigustuseks ega vabanduseks ega isegi mitte selgituseks sellele kujunenud olukorrale ja segadusele, mis praegu tekkinud on, kus inimestel on ootused ja lootused, mis on põhjendatud, aga nad on pettunud, sest nad ei ole saanud seda, mida on lubatud, ehk oma pensioni eest kohta. Samal ajal on kohalikele omavalitsustele pandud kohustus, mis ei ole riigi poolt rahaga kaetud. Selle segaduse on tekitanud riigi keskvalitsus.

mingisugust piirhinda hoolekandeasutustele ei kehtestata, mis tähendab, et seda probleemi ei saa lahendada ei ühest ega teisest otsast ja lahendust laua peal ei ole. Minu küsimus on selline. Kuidas teie kui regionaalminister, kes vastutab ka kohalike omavalitsuste eest – väga paljude hoolekandeasutuste omanikud on kohalikud omavalitsused, lisaks loomulikult erasektor erasektor –, näete seda lahendust? On teil olemas mingisugune lahendus ja mingisugused ettepanekud sotsiaalkaitseministrile, valitsusele, et sellest olukorrast välja tulla? tulla? Mul on ka üks lühikene kommentaar, mis puudutab eelnevat arutelu, kus te rääkisite koolivõrgust ja kohalike omavalitsuste omavahelisest arvlemisest, et selle pearaha sees ei ole investeerimiskomponenti, ja et seal on võib-olla oodata mingeid muudatusi. Ma juhin tähelepanu, et selline muudatus ka kindlasti ei oleks õige, see investeerimiskomponent nähakse ette küll arvlemisel, aga need omavalitsused ei saa kaasa rääkida nende investeeringute puhul [seal, kus] nende lapsed koolis käivad. Üks omavalitsus langetab pikaajalised investeerimisotsused ja teistele omavalitsustele jääb kohustus ilma kaasa rääkimata see lihtsalt kinni maksta. See küsimus on siiski palju keerulisem.

teinud kohtumisi, nii nagu ma enne ütlesin, kümnete kohalike omavalitsustega. Viimane kohtumine oli loetud nädalad tagasi Tartu Linnavalitsusega, linnapeaga ja abilinnapeadega, et saada üheskoos [asjadest] aru. Küsimus ei ole ju selles, et keegi tahab kellegi vastu kohtusse minna, küsimus on selles, et nendel on mure, mille nad tahaksid ära lahendada ja teiseks osapooleks on Eesti riik Sotsiaalministeeriumi kaudu ja puutumus on loomulikult ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. See on siis taustalugu. Mismoodi ja kuidas me võiksime edasi minna? Esiteks, ma olen

tuleb hakkama saada, hea asi on tehtud. Kui me näeme, et paljud kohalikud omavalitsused seda teemat kritiseerivad ja nad ei ole praeguse lahendusega rahul, siis me ei saa seda eitada. See on see, mille kallal me praegu tööd teeme. Meil on mure ja sellele murele tuleb leida lahendus. Aitäh! Aitäh! Lõpetan viienda küsimuse käsitlemise. Kuues küsimus on välisminister Margus Tsahknale, kes on peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Rene Kokk ja teema on automaks. Rene Kokk, palun! Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud välisminister peaministri ülesannetes! Ma arvan, et ma väga palju ei liialda, kui ma ütlen, et suur osa Eesti ühiskonnast on suures šokis

tööpuudus, automaks, mitmete maksusoodustuste kadumine. Ja lisaks sellele ka valitsuse, ma ütleks, olematu majanduspoliitika.

olukorras, kus hea kui üldse mõlemal perekonnaliikmel on töö, ja tihti tehakse seda miinimumpalga eest, mis on praegu netos alla 700 euro. On teil anda mingeid konkreetseid soovitusi selles olukorras, mida need perekonnad tegema peavad? Millest nad peavad loobuma või mismoodi nad peavad oma elu ringi korraldama, et selles olukorras hakkama saada? Isiklikult olen selgelt seda meelt, et automaksu ei saa kehtestada, seda ei tohi teha. Aga palun andke inimestele mõned soovitused, kuidas hakkama saada, juhul kui te siin saalis selle läbi surute. Aitäh,

Me oleme majanduskriisis, me oleme julgeolekukriisis. Euribori tõstmine [mõjutab] neid peresid, kes omavad eluasemelaenu. Need on tavaliselt pered, kus vanemad käivad tööl, maksavad võib-olla kõige rohkem makse üldse ja kasvatavad samal ajal

Esiteks, automaks ei ole valmis, automaks ei ole kokku lepitud. See, milline see automaks täpselt tuleb, selle üle käivad veel väga tulised vaidlused koalitsioonis, ja ma ütlen, et tulevad väga tulised vaidlused ka siin Riigikogu saalis.

pidi. Minu isiklik seisukoht on, et kui me räägime automaksust või ükspuha millisest muust maksust, mis ei ole nii-öelda baasmaks, [nagu on] tulumaks või käibemaks, siis selle eesmärgiks ei tohi olla mitte raha kogumine inimeste taskutest, vaid automaksu näitel peaks selle eesmärgiks olema inimeste käitumise muutmine, mille käigus kindlasti laekub ka

Ma arvan, et see ongi see töö, mida poliitikud peavad tegema. Ja see ongi minu vastus. Ja üks lisaküsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Minu küsimus on teile kui valitsuse liikmele, mitte kui erakonna võimalikule tulevasele juhile. Minu hinnangul on automaks üks suur rumalus, üks suuremaid rumalusi, mida me praegu üldse kehtestada saame, eriti arvestades konteksti, et Eestis tõusevad praktiliselt kõik maksud, mis meil kehtestatud on, lõivud, tasud, ja kehtestatakse veel uusi makse: automaks, eks ole, plastikumaksust on räägitud, magusamaksus on kokku lepitud koalitsioonilepingus ja nii edasi, seda loetelu võib jätkata. Selles kontekstis veel automaksu kehtestada on täielik rumalus. See esialgu teadaolev variant ei arvesta tõepoolest erisustega ja keegi ei saa aru, kuivõrd on see keskkonnaga seotud maks ja kuivõrd tulude eesmärgil kehtestatav maks. ja hajaasustuses [elavatest] inimestest te rääkisite, nende erisus ja vajadus, arvestades meie teede olukorda ja ühistranspordivõrku, on ju möödapääsmatu. Lasterikkad pered, kes peavad suuremaid autosid muretsema. muretsema. Meie vanatehnika pärandit hoidvad inimesed, kellest mõnel on kümneid autosid, kes on panustanud sinna ise väga suure raha, osutanud niisuguse tehnilise kultuuri arengule Eestis tohutu teene ja sõidavad välja aastas võib-olla kaks-kolm korda näitustele, peavad hakkama regulaarset automaksu maksma. Ükskõik kust otsast vaatad, on see ülimalt rumal.Aga minu küsimus teile on konkreetne. Erakond Eesti 200 oli ainus erakond, kes enne valimisi väga selgelt, lausa oma programmis lubas, et ei kehtesta automaksu, ei toeta automaksu kehtestamist. Ükski teine erakond seda nii selgelt ei väljendanud, teie põhikirjas see oli. Mis juhtus, et Eesti 200 on nüüd valitsuses, kes kehtestab automaksu? Mis on teid veennud, et see on õige tee ja väga mõistlik lahendus? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Te olete ise olnud väga pikalt poliitikas, teie enda ja teie erakonna näpujäljed ja sõrmejäljed on [näha] igal pool elus, mida me täna naudime Eesti Vabariigis. Ma ei tee üldse nalja, naudimegi, sest ega see ei ole iseenesestmõistetav, et me siin vabas riigis Venemaa kõrval peame seda debatti, mida me siin täna peame. Mul on selle üle ainult hea meel.Kui

Pigem on olukord seotud riigi rahandusliku seisuga, mille tekkepõhjuseid teate teie võib-olla paremini kui mina – mina ei olnud tol ajal

et meie riigieelarves haigutab põhimõtteline suur auk, kuna on võetud väga pikki baaskohustusi ilma isegi planeerimata, kust need rahad võiksid tulla. Ükski perekond ei tee oma peres selliseid otsuseid, et võetakse pikaajalisi kohustusi ja mõeldakse, et küll elu läheb tulevikus paremaks. See on see põhjus, miks me täna selle automaksu üle siin debateerime. Lisaks sellele, et me tõepoolest võiksime arutada, kuidas inimeste käitumist muuta keskkonnasõbralikumaks, on praeguse koalitsiooni ja eriti rahandusministri perspektiivist vaadatuna üks aspekt

Aitäh! Lõpetan kuuenda küsimuse käsitlemise. Järgnevalt seitsmes küsimus, mis on justiitsminister Kalle Laanetile, küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teema on seadusloome. Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud justiitsminister Kalle Laanet! Alates selle aasta aprillikuust, kui astus [ametisse] rahvast teenima Kaja Kallase kolmas valitsus, on seaduseelnõude menetlemine võtnud epideemilisi mõõtmeid, just kiirustamise mõttes. Me puutume sellega kokku Riigikogus, kus muudatusettepanekute esitamiseks on mitmel korral antud põhjendamatult lühikene tähtaeg, kuid suurem probleem on eelnõude kooskõlastamiseks huvigruppidele antud tähtajad. Need on nimelt nii lühikesed, et meediasse on jõudnud juhtumid, kus mõni huvigrupp saab kooskõlastamisest teada alles pärast tähtaja möödumist ajakirjanikelt. Aga isegi tüüpiline valitsuse käitumismuster, 2–3-päevane tähtaeg, ei kannata kriitikat, sest see ei võimalda huvigrupil [teha] piisavat analüüsi ja [anda] Taoline käitumine on põhjustanud õigustatud pahameelt ja solvumist. Isamaa oktoobrikuisel kohtumisel ettevõtlusorganisatsioonide esindajatega kostus korduvalt, et ettevõtjad tunnevad, kuidas nende arvamusel pole valitsuse jaoks mingit väärtust, seda küsitakse ainult moe pärast,

Riigikogust läbi minevatest seadustest on esitanud valitsus. Kuidas te kavatsete tagada, et seadusloome ei ole seotud vaid koalitsioonierakondade huvide läbisurumisega, vaid arvestaks Eesti inimeste ja ettevõtete tegelikke vajadusi

Kusagil kaks kolmandikku ja natuke peale oli neid eelnõusid, mis olid mõistliku kooskõlastamise tähtajaga välja saadetud,

kõikvõimalikke maksumuudatusi, maksude tõuse ja üldse riigi rahanduse toimimist. Ma olen nõus, et see ei ole vabandatav, et kooskõlastamise tähtajad olid ääretult lühikesed. Justiitsministeeriumil, nagu te ütlesite, on tõesti kohustus jälgida, et valitsusest tulevate eelnõude puhul järgitakse head õigusloome tava.

Aitäh! Järgnevalt Riina Solman, palun, täpsustav küsimus! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud justiitsminister! Ettevõtlusorganisatsioonid on teie poole pöördunud murega, et neile kooskõlastamiseks saadetud seaduseelnõud on tihti esitatud piisavate põhjendusteta ning ilma mõjuanalüüsi tegemata.

räägiti sellest, et tänavu jaanuarist kehtima hakanud peretoetuste tõstmise mõju sündimusele hakatakse analüüsima alles pärast selle kärpe elluviimist. Selline lähenemine Eesti perepoliitika lammutamisele ei kannata kindlasti kriitikat. Nüüd me teame, et see analüüs valmib aastaks 2025.Kahjuks kogeme sarnast lohakust enamiku valitsuse [algatatud] seadusemuudatuste puhul. Näiteks käibemaksu tõusu puhul räägivad teie koalitsioonikaaslased jätkuvalt 1,7%-lisest mõjust hindadele, kuid jäetakse arvestamata selle maksutõusu mõju kogu tarneahelale, mis tõstab

nagu ma ka oma eelmises küsimuses viitasin. Millised on teie pakutavad konkreetsed lahendused, et Riigikogu ei võtaks valitsuse teerullitaktika tõttu vastu seadusi, mille tegelikud mõjud on hindamata ja teadmata?

valitsuses ja loomulikult ka Riigikogus, kuigi valitsuse dokument ei ole Riigikogule kohustuslik, aga hea tavana ta võiks seda järgida. See ongi minu võimalus. Justiitsministrina, valitsuse liikmena ei saa ma kedagi karistada. Ma saan ainult näppu viibutada, ütleme Aitäh! Ja üks lisaküsimus. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma ei saa jätta jälle küsimata Venemaa kodanike valimisõiguse kohta. Koalitsioonileppes andsite te kolmekesi, kolm koalitsioonipartnerit, märku, et te selle teemaga tegelete, uurite ja analüüsite.

kaasalöömine kohalikus poliitikas on märksa suuremate [järelmitega]. Ka kohalikus elus langetatakse riigi ja turvalisusega seotud küsimustes otsuseid

Lisaks sellele on ka näiteks haridusvõrgu korrastamine, kõige otsesemas mõttes täielikult eestikeelsele õppele üleminek seisnud paljuski selle taga, et et parteid, kes on eeldanud, et nende poolt hääletavad ka Vene kodanikud – mõnes omavalitsuses kümned tuhanded hääled –, on sisuliselt mõjutatud nendest kodanikest. See tähendab, et muusika tellivad teise riigi kodanikud ja selle tõttu on nendes omavalitsustes üleminek eesti õppekeelele takistatud ja leiab vastuseisu isegi veel praegugi.Ühesõnaga, kui kaugel see teie algatus on, et Vene kodanikelt juba järgmistel kohalikel valimistel võtta ära valimistel osalemise õigus?

Aitäh! Lõpetan seitsmenda küsimuse käsitlemise. Kaheksas küsimus on regionaalminister Madis Kallasele, küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teema on vaesuses elavate inimeste arvu kasv. Lauri Laats, palun! hea Riigikogu esimees! Hea minister! Räägime täna tõesti Eesti inimeste vaesumisest, absoluutsest ja suhtelisest vaesusest. Absoluutne vaesus näitab, kui suur osa ühiskonnast ei ole võimeline end ära elatama. Absoluutset vaesust koges eelmine aasta ligi 48 000 inimest, mis on 30 000 rohkem kui 2021. aastal. Meie riigis on 30 000 vaest inimest juurde

Suhtelises vaesuses elas möödunud aastal ligi 304 000 inimest, keda on pea 3000 võrra rohkem kui 2021. aastal. Eelmisel aastal kasvas suhteline vaesus kõige enam lastega perede, eelkõige kolme ning enama lapsega perede hulgas.See kõik teeb väga kurvaks ja peaks [kurvaks] tegema ka teid, kogu valitsust ja kogu koalitsiooni. Häirekellad peaksid juba ammu kõlama. Valitsuse tegudest võib hetkel järeldada ainult ühte: noorte, lasterikaste perede ja vanemate inimeste vaesumisest te ei hooli.

nendes peredes, kus kasvab palju lapsi, kasvab ka suhteline ja absoluutne vaesus. Arvestades, et olete olnud kõikide nende otsuste juures, mis pehmelt öeldes ei ole inimsõbralikud, kui järgmine aasta selgub, et absoluutses ja suhtelises vaesuses elavate inimeste arv kasvab veelgi, kas võtate vastutuse ja astute tagasi? Aitäh, Aitäh! Regionaalminister Madis Kallas, palun! Aitäh! Teema on väga tõsine ja kuigi see on igapäevaselt regionaalministri laua peal, siis loomulikult peavad siin omavahel koostööd tegema kõik ministrid.

See on midagi sellist, millega me ei tohiks nõustuda. Midagi sellist, mille nimel me peame iga päev pingutama: kuidas me saame tagada, et ka ülejäänud Eestis

keskhariduse, mida rohkem inimesi saab kõrghariduse, seda rohkem me võitleme vaesuse vastu, sest kõrgemapalgalised töökohad on otseselt seotud haridusega.

[juhtisite], et iga päev oleks tagatud hea haridus igale Eestimaa lapsele, iga päev oleks tagatud soe toit koolis ja lasteaias käivale lapsele. Need on need teemad, mis on ühel või teisel moel seotud kohalike omavalitsustega ja on seotud regionaalministri regionaalministri haldusalaga. See on see temaatika, mis on otseselt seotud minu tegemistega ja ministeeriumiga. Mis puudutab järgmise aasta võimalikke otsuseid, juhul kui olukord läheb nukramaks, siis tunnistan, et sellist asja me ei saa lubada, me peame iga päev selle nimel tööd tegema. Kui see [olukord] on ühel hetkel käes, eks siis vaatame, millised need lahendused on. Vastutust võtta ei ole ma kunagi kartnud, olen seda ka oma varasemate otsustega näidanud. Aitäh!

Aga tõesti, ka teie vastusest tuli ju välja, et Harjumaal ei ole asjad kõige hullemad, tegelikult on kõige hullem meil Lääne-, Viljandi- ja Lääne-Virumaal ja nii edasi.

vajadustega hakkama, keda on vaja täiendavalt toetada. Teine variant on, et me jagame teatud vahendeid ümber ja võtame neid sealt, kus olukord on oluliselt parem ja kus vahendite äravõtmine ei mõjuta

jõukus ja hakkamasaamine sõltub sellest, kui hästi läheb Eestil tervikuna. Ei saa olla nii, et ühel piirkonnal läheb väga hästi ja ülejäänud Eestil läheb halvasti, tegelikult hakkab see lõpuks nii-öelda

paremad alused nii vaesusega võitlemiseks kui ka paremate teenuste pakkumiseks igas Eestimaa piirkonnas. See on konkreetne plaan,

või neil on selleks konkreetsed põhjendused, olgu see siis näiteks turismimaksu teema, mis on läbi käinud, või sotsiaalse taristu maksu teema, et meil oleks võimalik teha kõiki investeeringuid, mis on seotud näiteks väga kiire inimeste juurdevooluga kohalikesse omavalitsustesse. Need on need plaanid, mis on praegu laual, et sotsiaalset ebavõrdsust üle Eesti vähendada, ja mis on ka otseses seoses sellega, mida teie mainisite. Aitäh! Aitäh! Üks lisaküsimus. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Tore kuulda, et sellised plaanid on olemas. Jääb loota, et

ühed said riigilt palju vähem raha lihtsalt sellepärast, et nad on jõukamad ja edukamad olnud võib-olla oma konservatiivsema finantspoliitika tõttu, ja mõned said raha endale sellepärast, et ei saadud oma asjadega hakkama. Nii et tahaks loomulikult suuremat õiglust selles küsimuses. Minu küsimus on selline. Ma arvan, et kolleeg Lauri juba võib-olla mainis, et praegu kasvab nende inimeste arv, kes elavad suhtelises vaesuses

Kas teie arvates selline meede, selline otsus valitsuse poolt kuidagi soodustab nende perede sissetulekute suurenemist ja olukorra paranemist või pigem vastupidi, suhtelise vaesuse asemel jäävad nad hoopis absoluutsesse vaesusesse? Aitäh! Loomulikult, selliseid otsuseid

teised, oleksid teinud midagi valesti või ei oleks mingitmoodi oma elukorraldusega hakkama saanud. On lihtsalt kurb, et meil Eestis on väga suur osa ühiskonnast sellises seisus.

Enamik omavalitsusi on teinud väga suuri reforme, sageli nii, et mida kaugemal Tallinnast, seda suuremaid reforme, aga see ei ole viinud olukorda kuidagi rohkem tasakaalu suunas. Kui me vaatame kaarti, mis näitab suhtelise vaesuse määra

erinevate toetuste temaatikat, siis raske on kommenteerida, millisel otsusel on kõige suurem mõju. Me teame, kui palju on viimastel aastakümnetel tõusnud erinevad peretoetused, lastetoetused, on erinevad mudelid sündimuse suurendamiseks, suurperede toetusteks ja üldse Eesti demograafilise olukorra parandamiseks,

Aitäh! Lõpetan kaheksanda küsimuse käsitlemise. Meil on nüüd aega täpselt üheks küsimuseks ja üheks vastuseks. Üheksas küsimus on välisminister Margus Tsahknale, küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teema on erinevate huvigruppide toetus. Palun, Rain Epler!

peaminister laskis välja paista oma arrogantsil ja väga kehval lastetoal, avaldades arvamust, et õpetajad võiksid hoiatusstreigi ajal automaksu promoda. Ta hiljem esines ka vabandusega, mis võib-olla formaalselt oli vabandus, aga selles ta rääkis enda frustratsioonist ja ütles, et see, mida ta tegelikult palus ja tahtis öelda, oli see, et kas või üks huvigrupp võiks vahel mõne toetava sõna öelda riigieelarve tulude poole parandamiseks. Sellega seoses on mul kaks küsimust. Kas te olete juba arutanud või oma tänases rollis plaanite avada valitsuses arutelu selle üle, et kui tõepoolest ükski ühiskonnagrupp ei toeta seda, mida te teete – kui me vaatame nii teie erakonna kui ka Reformierakonna kivina kukkuvat toetust

Ma ei taha kuidagi kommenteerida tema väljaütlemisi ja tema vabandamise siiruse astmeid. Kui ta väidab, et ei ole ühtegi huvigruppi, kes kuidagi, ma ei tea, kaasa mõtleks või heaks kiidaks, siis ma ei ole sellega nõus, mitte kui peaministri asendaja, vaid kui valitsuse liige. Näiteks väga paljud inimesed, kes andsid valimistel oma hääle, on väga õnnelikud selle üle, et me siin saalis enam ei debateeri näiteks selle teema üle, kes võivad abielluda ja kes ei või abielluda. et see on väga suur väärtusnihe Eesti ühiskonnas, mille üks initsiaator ja läbisuruja oli just nimelt Eesti 200. Siinsamas saalis otsustati selle aasta suvel, et Eestis kehtestatakse abieluvõrdsus. Ma tahan öelda, et Eestis on väga palju inimesi, kes hingavad kergendatult, et Riigikogu ei vaidle enam selle üle, kas riik võib määratleda ja öelda, kes võib abielluda ja kes ei või, vastavalt tema seksuaalsele sättumusele, vaid selle asemel me tegeleme nüüd siin saalis sisuliste küsimuste aruteludega, ja see on väga oluline. Ma ei kuule enam Isamaad sellest teemast

huvigruppe, kui seda nii saab öelda, või ameti esindajaid või kutsumuse esindajaid, kes mõtlevad Eesti riigi tuleviku peale. Ma ei usu, et Eestis on neid õpetajaid,

see ei ole võib-olla ainult palgamure, vaid mure, kuidasmoodi Eesti haridussüsteem töötab, kuidasmoodi nad inimeste ja õpetajatena läbi ei põle – ja nad on valmis seda ka streigiga väljendama, siis me ei saa öelda, et minge automaksu reklaamima, vaid me peame istuma nendega laua taha ja arutama, kuidasmoodi me saame edasi minna. Aitäh! Head kolleegid, infotunniks ette nähtud aeg on läbi saanud. Ma tänan kõiki valitsuse liikmeid ja Riigikogu liikmeid, kes tänasest infotunnist osa võtsid. Me jätkame täpselt kell kaks Riigikogu täiskogu istungiga.